Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo. poslova o obavljanju policijskih poslova u 2017. godini podnositelj je ministar unutarnjih poslova. O ovoj točki dnevnog reda glasovati ćemo sukladno članku 44., stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo. poslova o obavljanju policijskih poslova u 2017. godini podnositelj je ministar unutarnjih poslova. O ovoj točki dnevnog reda glasovati ćemo sukladno članku 44., stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak.

ovoj točki dnevnog reda glasovati ćemo sukladno članku 44., stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak. Prihvaća će izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2017. godini. Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo. Kolega Maras, dajte molim vas. Ma nekakvu elementarnu korektnost mislim da moramo pokazati jedni prema drugima.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo. Kolega

O ovoj točki dnevnog reda glasovati ćemo sukladno članku 44., stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak. Prihvaća će izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2017. godini. Utvrđujem Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

podnositelj je ministar unutarnjih poslova. O ovoj točki dnevnog reda glasovati ćemo sukladno članku 44., stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

O ovoj točki dnevnog reda glasovati ćemo sukladno članku 44., stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak.

Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 1 suzdržan i 20 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.